Amandmani do kraja rasprave. Koji su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Državni tajnik Ministarstva unutarnjih poslova, Ivica Buconjić. Izvolite.

kojom se izmjenjuje i dopunjuje direktiva Vijeća 96/82 o kontroli opasnosti od velikih nesreća u koje su uključene opasne tvari. Usklađivanje važećih odredaba Zakona o zaštiti i spašavanju s pravnom stečevinom Europske unije učinjeno je uvođenjem novih odredbi koje se osobito odnose na sprječavanje velikih nesreća koje mogu biti uzrokovane određenim industrijskim aktivnostima i ograničenjem njihovih posljedica za čovjeka i okoliš preventivnim djelovanjem i boljim upravljanjem rizikom i nesrećama. Zatim propisivanje obveze izrade planova za slučaj nužde i mjera za odgovor na nastalu situaciju. Zatim bolji pristup informacijama vezanim uz zaštitu okoliša osobama koje bi mogle biti pogođene velikim nesrećama. Zatim osiguravanje šire suradnje u pomoći civilne zaštite u najhitnijim slučajevima i poduzimanje odgovarajućih mjera u slučaju izbijanja velikih nesreća te obveza da odmah obavijesti nadležne vlasti i priopći im informacije potrebne za procjenu učinaka nesreće. Dakle ovim predloženim izmjenama i dopunama se regulira postupanje državne uprave za spašavanje i svih drugih sastavnica tog sustava u slučaju velikih nesreća i na taj način se zakon i postupanje i obveze državne uprave, ali i svih sastavnica ovoga sustava usklađuje sa pravnom stečevinom Europske unije. Provođenje odredaba ovog zakona ne zahtjeva osiguranje posebnih sredstava u državnom proračunu na temelju odredbe članka 161. stavak 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora predlaže se donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju po hitnom postupku kako bi se isti uskladio s propisima Europske unije. Hvala lijepa. Hvala. Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, predsjednik Odbora, poštovani zastupnik Ivan Jarnjak. Izvolite. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na 102. sjednici održanoj 11.srpnja raspravljao je o Prijedlogu Zakona o izmjenama Zakona o zaštiti Hvala. kako ovaj zakonski prijedlog osigurava kontinuirano usklađivanje i provođenje postojećih propisa s rješenjima, normama i preporukama predviđenim međunarodnim ugovorima i sporazumima kojima je Republika Hrvatska pristupila ili namjerava pristupiti. Odbor je podržao iznijeto stajalište predsjednika Vlade te se ne protivi prijedlogu donošenja Zakona po hitnom postupku. Nadalje, Odbor ocjenjuje da postoje interesi Republike Hrvatske za donošenje ovog Zakona u cilju usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU-a. Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju u tekstu kako je predložen od predlagatelja zakona. Hvala lijepo. Hvala. Otvaram raspravu. Poštovana zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. u biti moja rasprava, potaknuta sam ustvari da raspravljam o ovom Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju i da izrazim svoju ustvari ja bih rekla zabrinutost i skeptičnost u odnosu na to kako će kako će funkcionirati zaštita i spašavanje kada pojedini dijelovi unutar sustava ustvari ne funkcioniraju, nisu sposobni odraditi niti javljanje recimo barem jedan telefonski poziv. Naime, u kako je obrazložio predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost predstavnik predlagatelja ističe kako ovaj zakonski prijedlog osigurava kontinuirano usklađivanje i provođenje postojećih propisa s rješenjima, normama i preporukama predviđenim međunarodnim ugovorima ugovorima i sporazumima kojima je Republika Hrvatska pristupila ili namjerava pristupiti. Zbog toga se ovaj Prijedlog zakona donosi i po hitnom postupku. A ja postavljam pitanje da li je ponašanje dužnosnika, službenika, namještenika unutar službe 112 također zaslužilo hitno postupanje kada je u pitanju pitanje njihove odgovornosti pa i smjene. Naime, nedavno smo svi skupa bili svjedoci i kroz medije prikazanog, kažem i fizičkih obračuna koji se dešavaju unutar Centra 112, a sjećamo se svi da kada je donošen Zakon o uvođenju jedinstvenog broja 112, tada se to obrazlagalo i pokušalo nam se prikazati to će vam biti nešto kao onaj famozni broj 911 u Americi. Međutim da nešto ne štima pokazalo se podsjećam i kod slučaja "Karlovačke pivovare". Pokazalo se to podsjećam i kod premlaćivanja onog talijanskog turista na Krku kada operater koji se javio u okviru službe 112 ustvari nije znao strani jezik. Ne da nije znao talijanski, nije znao dobro niti jedan strani jezik te se nije uspio sporazumjeti, no u isto vrijeme, ne znam da li je istina, ali bar tako se prenosi kroz medije ravnatelju uprave se plaća i privatan tečaj engleskog jezika. Osim toga kroz novine smo uspjeli doznati da je i krim policija ušla u službu 112. Mene interesira da li je to točno, da li se istraga privodi kraju i što je sa voditeljima ove službe. Da li oni i dalje uredno obavljaju obavljaju svoje poslove? Kao predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova također sam dobila i predstavku od tri službenice iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje koje ću ja dalje proslijediti i pravobraniteljici za ravnopravnost spolova, ali i nadležnom ministarstvu i zatražiti hitno očitovanje. one govore o nepotizmu, o profesionalnoj spolnoj diskriminaciji i podnose predstavku s obrazloženjem o tri slučaja u kojima su službenice pretrpjele materijalnu i psihički štetu uslijed protupravnog postupanja dužnosnika, državne uprave za zaštitu i spašavanje temeljenog na očigledno spolnoj diskriminaciji. Ja također podsjećam da je kod, kad je u javnost izbila, odnosno došla vijest o tučnjavi koja je bila unutar službe, da je već tada odreagirao i sindikat državnih službenika i namještenika i ustvari su skrenuli pozornost već tada na činjenicu da je situacija u službi 112 takva da je ubuduće za očekivati slične, a možda i gore incidente i sa tragičnim posljedicama budući, kako oni kažu, oko 120 službenika sa statusom hrvatskih branitelja Domovinskog rata čeka otkaz. Ja bih onda rekla u nastavku nije nam izgleda trebalo dugo da dočekamo i situaciju sa tragičnim slučajem i ovo govorim bez obzira što je danas u HINA-i izašla vijest i demantirano je da je kod, da je prigodom ove zadnje nesreće na otoku Ižu, da je bilo tko uopće zvao službu službu 112. Pretpostavljam da ona građanka koja je onako javno pred TV kamerama rekla da je zvala broj 112 na koji joj se u to vrijeme nitko nije javljao. Ne znam šta, valjda je bila bunovna pa se zabunila žena. Ustvari uopće izgleda ne znam koji broj je zvala. Međutim nastavno na to sindikat ponovno sada traži odgovornost i smjene u Centru 112, jer naime na žalost objašnjavajući situaciju u toj službi stalno se govori da je u tijeku osuvremenjavanje ove službe, da se zbog toga smanjuje broj zaposlenih u centrima 112, a izgleda da služba radi sve lošije jer po informacijama koje dakle dolaze iz sindikata u smjeni radi samo jedan operater. Međutim ono što je prestrašno i što se neki dan moglo vidjeti na jednoj televiziji, konkretno na "Dnevniku" Nove TV, ja direktno vam postavljam pitanje da li je gospodin Milan Erjavec, ovdje kaže da je zamjenik glavnog glavnog nadzornika sustava 112 još uvijek na mjestu koje je tada obnašao. Naime, njegove izjave koje je dao nakon nesreće u Ižu su blago rečeno katastrofa. Naime na pitanje ustvari, odnosno na konstataciju novinara da se nije smjelo desiti to što se desilo, jer da se na broj 112 nitko nije javljao on ovako odgovara: "Skup dobrih glazbenika ne znači obavezno da je to dobar orkestar. Moramo dobronamjerno na to gledati." Molim nakon nesreće u kojoj je poginulo troje ljudi. A kada mu se postavlja pitanje na troje mrtvih i sporost službi stanovnici Iža ne gledaju dobronamjerno ta da on odgovara ovako. Citiram: "Nikad nitko nije savršen. U onom filmu "Neki to vole vruće", znate ona završna scena. Ovaj kaže ja sam muško pa ja pušim, ovaj kaže nitko nije savršen, samo je stvar polarizacije da li se to gleda pozitivno." Molim vas lijepo. To kaže zamjenik glavnog nadzornika sustava 112 nakon nesreće u kojoj je poginulo troje mladih ljudi i na kojem tvrde građani se na poziv 112 nitko nije javljao. Mladića koji je dva i pol sata čekao da ga se izvuče iz smrskanog automobila ovakva pak tome još i nebulozna opravdanja zasigurno ne zanimaju. Stalno se govori o tome da služba 12 nikako da profunkcionira zbog toga što su zadaće koje ta služba treba obavljati vrlo kompleksne. Pa onda meni se jedino nameće zaključak da obzirom na sve propuste koji su bili dosada u ovoj službi da su očito zadaće prekompleksne za one koji tu službu vode. Gospodine državni tajniče, ja ću i putem koju ću uputiti nadležnom ministarstvu ali i pravobraniteljici za ravnopravnost spolova zatražiti sankcije između ostalog i zbog ovakvih izjava. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Završni osvrt državni tajnik Ivica Buconjić. Hvala lijepa. Ja moram se samo osvrnuti na ovo što ste vi pročitali o izjavama odgovornih ljudi iz državne uprave u medijima. Ako su oni to zaista rekli to ja se stvarno s vama slažem skandalozno zbog toga što komentirati smrt troje mladih ljudi na takav način, to je zaista krajnje neprimjereno. I same te izjave odnosno interpretacija izjava u medijima sigurno zaslužuje utvrđivanje da li su to odgovorne osobe izjavile, rekle ali prije svega da li su odgovorne osobe pogriješile u provođenju procedure kod postupanja kao što ste rekli i u Karlovcu i ovdje i bilo je još nekih drugi slučajeva. Zaključno dakle ovaj zakon bi trebao samo utvrditi određene obveze još dodatne Državne uprave za zaštitu i spašavanje u smislu i cilju usklađivanja obveza i mjesta i uloge državne uprave u skladu sa europskim direktivama. A što se tiče samog funkcioniranja Državne uprave za spašavanje Ministarstvo unutarnjih poslova u okviru svojih nadležnosti će sigurno vrlo brzo provesti određene provjere njihovih postupanja, izvršit će provjeru ovih neprimjerenih izjava da li su one točno interpretirane. I sigurno ukoliko se utvrdi da je bilo pogrešaka i u postupanju i da su odgovorne osobe ovako istupile u javnosti da to zaista zaslužuje određene promjene, prije svega zbog toga što služba na takav način kakav se stječe dojam u javnosti sigurno ne može funkcionirati u interesu i na korist hrvatskih građana odnosno Republike Hrvatske zbog kojih je ta državna uprava i osnovana. Zaključno, izvijestit ćemo vas nakon provedene istrage u okviru državne uprave da li je bilo propusta u postupanju i da li je bilo ovakvih neprimjerenih komentara odgovornih osoba nakon ove zaista velike tragedije koja se dogodila. Hvala. Zaključujem raspravu.